прекратяването на участието на формирования и военнослужещи от въоръжените сили на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността – ISAF, в Афганистан и за разрешаване участието на до 110 военнослужещи с личното им въоръжение, екипировка и военна техника от Въоръжените сили на Република България в мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан.

емпирично, социологическо изследване на тема „Обществени нагласи към държавната администрация и предлаганите административни услуги“. Материалът е предоставен с резолюция на председателя на Народното събрание на Комисията по правни въпроси, на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната

1. Заседанието, в което се провежда избор на управител на Националната здравноосигурителна каса, се излъчва в реално време в интернет, чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати, а в случая той е един. здравеопазването представя на Народното събрание доклад за проведеното изслушване на кандидатите за заемане на длъжността „управител“ на Националната здравноосигурителна каса. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор в изложение от две минути. 4. След представяне на доклада по т. 2 и на кандидатите по реда на т. 3, Народното събрание провежда разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а по време на разискванията народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите. 5. След приключване на разискванията, кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса могат да правят изказвания и да отговарят на поставените към тях въпроси – в изложение до 10 минути. Гласуването е явно – чрез компютърната система за гласуване. 7. В случаите, когато има няколко кандидати – какъвто не е случаят за длъжността „управител“ на Националната здравноосигурителна каса, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. 8. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. 9. В случай, че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях, което няма как да стане днес. 10. В случай, В случай, че някой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове, което също е неприложимо днес. 11. В случай, че при повторно гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура по избор. Уважаема госпожо Дариткова, имате думата да представите доклада на Комисията по здравеопазването. Уважаеми господин Председател! Правя процедурно предложение във връзка с Раздел VI, т. 1, второ изречение от приетите Процедурни правила за допускане в пленарната зала на професор Камен Сотиров Плочев – кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса, предложен от името на парламентарната група на ГЕРБ и парламентарната група на „Обединени патриоти“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД относно изслушване на предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса На свое извънредно заседание, проведено на 26 юли 2017 г., Комисията по здравеопазването проведе изслушване на предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса по реда на Раздел V от приетите процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание. Народното събрание на основание чл. 19, ал. 4, т. 5 от Закона за здравното осигуряване с решение от 05 юли 2017 г. предсрочно прекрати мандата на досегашния управител на Националната здравноосигурителна каса – доктор Глинка Комитов, поради подадена от него оставка. В тази връзка беше открита публична процедура за избор от Народното събрание на нов управител на здравноосигурителния фонд. На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването – професор Николай Петров, заместник-министърът на здравеопазването – магистър-фармацевт Лидия Нейкова, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други гости. Председателят на Комисията по здравеопазването – доктор Даниела Дариткова, информира народните представители и гостите, че на редовно заседание, проведено на 20 юли 2017 г., Комисията е извършила извършила проверка на представените от кандидата документи във връзка с допускането до изслушване съгласно Раздел ІV, т. 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, наричани по-нататък „Процедурни правила“. Съгласно приетите Процедурни правила беше направено запитване и постъпи отговор по изпратеното запитване за проверка на гражданството на кандидата в съответствие с изискването на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване отсъствието на правно ограничение по чл. 21, ал. 1, т. 2 от същия закон. Постъпилият отговор – от името на главния секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е публикуван на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. Съгласно Процедурните правила беше изпратено искане за предоставяне на информация до председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Постъпилият отговор от името на председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е публикуван на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. При проверката Комисията по здравеопазването установи, че предложеният кандидат e представил всички необходими документи, посочени в раздел I, т. 2 от Процедурните правила, въз основа на което се прие единодушно решение за изслушване в Комисията по здравеопазването, да бъде допуснат професор доктор Камен Сотиров Плочев – доктор на медицинските науки. Изслушването на кандидата на 26 юли 2017 г. се проведе по реда на Раздел V от Процедурните правила. С цел осигуряването на пълна публичност и прозрачност по избора на управител на Националната здравноосигурителна каса, на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание се публикува пълният стенографски протокол от заседанието на 26 юли 2017 г. Кандидатурата на професор доктор Камен Сотиров Плочев, доктор на медицинските науки и за управител на Националната здравноосигурителна каса, предложена от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и от парламентарната група „Обединени патриоти“, беше представена от един от вносителите – доктор Даниела Дариткова. Посочено бе, че професор Плочев е натрупал богат професионален опит в системата на здравеопазването – 38 години, част от които в сферата на управлението на здравеопазването. Предложеният кандидат е завършил висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Медицина“ в Медицинска академия, София и е придобил медицинска специалност „Инфекциозни болести“. Има присъдена научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност „Инфекциозни болести“ от Военномедицинска академия, София. На 27 ноември 2012 г. му е присъдена академичната длъжност „професор“ по научна специалност „Инфекциозни болести“. Придобил е следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт“. Владее английски и руски език.

Професор доктор Камен Сотиров Плочев – доктор на медицинските науки, е развил богата публикационна дейност: 2 дисертационни труда, 3 монографии, 121 научни публикации в реферирани списания – от тях 6 на брой в резюмета в списания с „Impact 22 научни публикации в сборници от конференции, конгреси, 15 международни публикации, автор е на 161 научни публикации, от които 57 преди хабилитацията и 87 след хабилитацията. В изложението си професор доктор Камен Сотиров Плочев представи своите виждания за развитието на Националната здравноосигурителна каса. Като свой основен приоритет в управлението на обществения фонд професор Плочев посочи ефективното и прозрачно управление на средствата от здравноосигурителни вноски и гарантиране на качеството на медицинската дейност. Част от приоритетите и принципите на управление на здравноосигурителния фонд, които очерта в изложението си кандидатът включват: създаване на правна регламентация за осъществяване на планови и внезапни съвместни комплексни проверки от Националната здравноосигурителна каса, регионалните здравноосигурителни каси, регионалните здравни инспекции, изпълнителна агенция „Медицински одит“ и съсловните организации; поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който държавата внася здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица; прехвърляне на групи заболявания от болнична медицинска помощ в извънболнична медицинска помощ с цел оптимизиране на разходите; създаване на аналитично звено в административната структура на Националната здравноосигурителна каса, състоящо се от тясно профилирани специалисти; подобряване на контролната дейност на Фонда, включително и чрез въвеждане на лична електронна здравна карта на пациента.

отговори на всички зададени въпроси от членовете на Комисията по здравеопазването. Предвид изключителната обществена значимост в системата на здравеопазването на длъжността „управител“ на Националната здравноосигурителна каса, беше предоставена възможност на представители на съсловните организации да изразят устно своите становища и въпроси към кандидата. Във връзка с проведеното заседание на 20 юли 2017 г. за проверка на представените документи за допускане на кандидата до изслушване и проведеното изслушване на допуснатия кандидат, Комисията по здравеопазването установи, че той отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността „управител“ на Националната здравноосигурителна каса. Важно е да се отбележи, че натрупаният медицински, административен и управленски опит от предложения кандидат, както и придобитите от него допълнителни квалификации и не на последно място високото ниво на академична подготовка, са положителни предпоставки за осъществяването на компетентно и отговорно управление на обществения фонд. Предложеният кандидат притежава безупречен авторитет и много добра професионална репутация. В хода на изслушването той изрази своята лична мотивация и готовност да участва активно, при съблюдаване на нормативно определените правомощия, в процеса на реформиране на здравноосигурителната система за постигане на финансова стабилност, оптимално функциониране на Фонда и гарантиране на качеството на оказваните медицински дейности. Въз основа на проведеното изслушване и извършеното гласуване – единодушно с 20 гласа Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да разгледа и гласува предложената кандидатура на професор доктор Камен Сотиров Плочев – доктор на медицински науки, за управител на Националната здравноосигурителна каса по реда на Раздел VI от Процедурните правила, за което прилага Проект за решение, съгласно приложението към доклада.“

Усетих лек полъх на раздвижване и порив за жест и мимика. Надявам се да не последват моето изказване. Няма да крия, че самият аз бях изненадан, когато научих за кандидатурата на проф. Плочев, и у мен възникнаха някои въпроси. Напълно споделям това, което чухме тук за неговата професионална биография. Бих искал да кажа, че го познавам твърде добре. И той ме познава. Не правя и намек за приятелски чувства. Той е изтъкнат наш учен, доказан клиницист, с огромна практика. Според мен е и честен човек.

Това е убягнало от вниманието на някои тук присъстващи колеги – аз бях заместник-началник на фронтовата предна болнична база от 22 болници, където тогавашният д р Плочев, беше началник на Болница Болница за особено опасни инфекции край курорта Зелин, Ботевград. Трябва да кажа, че той винаги се е справял перфектно с онова, което му е възложено, което във всички случаи е добър атестат за сегашната кандидатура. Същевременно си зададох следния въпрос, на който въпрос се надявам да чуя отговор тук, в залата, и то от самия проф. Плочев – как така един изтъкнат български учен, доказан специалист в областта на медицината и клиницист, без да разбира нищо от финанси, се е нагърбил с подобна задача? Защото на тези, които са вътре в темата е известно, че дейността на Здравноосигурителната каса и нейния управител е един много сложен баланс между интересите, от една страна, на лекуващите; от друга страна – на пациентите. Здравноосигурителната каса и нейната дейност са национален интерес, около който си заслужава да се обединят и мненията на депутатите. Зададох си и другия въпрос: как честен човек като проф. Плочев, би реагирал, ако бъде направен опит за натиск, независимо дали той е политически, корпоративен или личен, в разпределението на този огромен ресурс от средства? Надявам се да чуя отговор и на този въпрос. На практика, колеги, управителят на Здравноосигурителната каса ходи с оставката в джоба си. Тук преди малко с д-р Адемов в порядък на личен разговор, разбрах, че в 18-годишната история на Касата няма един управител, който да е изкарал повече от две години. Ако познавате Закона за здравноосигурителната каса, ще видите, че днес ще бъде избиран за управител човек, който ще изкарва мандата на досегашния управител, той е до 2020 г.

И да се надяваме, че той ще върши работата в интерес на здравето на българското общество. Това е и основната й задача – тя разпределя средства, тя не лекува, но финансово осигурява процеса на медицинско осигуряване. Аз съм сигурен, че колегите биха били склонни да подкрепят подобно предложение и ще кажа, проф. Плочев, понеже Ви виждам в залата, че ако Вие получите широка подкрепа, няма да имате над 200 гласа, ще имате 400, защото гласовете по убеждение

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, уважаеми проф. Плочев! Днес ние избираме управител на Националната здравноосигурителна каса. И веднага светва червената лампа – кандидатът е само един.

Днес аз мисля, че ние не можем да не дадем кредита на доверие на проф. Плочев. Той е смел човек и аз му го казах – да се нагърби с управлението на тази система, която е в полезрението на всички български граждани, защото ги касае, с този хаос в здравеопазването в момента, както и проф. Петров, се изисква много смелост. И вероятно трябва да си военен човек и отговорен, за да се справиш с нещата. В същото това време ние не можем да не маркираме някои от тежките проблеми, пред които още от утре, или още от днес трябва да се заеме проф. Плочев. Това са проблемите с недостига на финансови средства. И, колеги, един парадокс – при положение че Здравната каса само за плащане на медицинска помощ, осъществена на български граждани в чужбина, дължи над 230 млн. лв., Здравната каса миналата година завършва с излишък от 1 млн. 600 хил. лв. и ги връща в държавния бюджет. Пълен парадокс! Ние имаме във финансирането на различните раздели – извънболнична помощ, болнична помощ, лекарствоснабдяване, особено в областта на лекарствоснабдяването, където плащането на онкологичните препарати се превръща в един бизнес, при което част от държавните средства, един път платени лекарства, се изнасят в чужбина, втори път, за сметка на неща, с които трябва да се заеме прокуратурата. Ние имаме диспропорция в средствата, които се отделят за закупуване на медицинска помощ и то в пъти в отделните региони в България. И, както преди няколко дни, проф. Клисарова има една теза: „Не може средствата, отделени за един пациент от Варна, да бъдат в пъти по-малко от тези, отделени за един пациент в София или Пловдив“. Мисля, че истинският дебат за състоянието на Здравноосигурителната каса ще стане след няколко месеца, когато приемаме нейния бюджет. Искам и Ви призовавам днес да дадем доверие на проф. Плочев, за да може той да се подготви и да ни представи едно предложение за бюджет на Националната здравноосигурителна каса, който да ни удовлетвори и да регулира взаимоотношенията в българското здравеопазване.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

за управител на Националната здравноосигурителна каса и искам да декларирам, че го познавам отскоро, срещали сме се може би три или четири пъти досега. Какво ми направи отлично впечатление? Първо, експозето, което той направи в Комисията по здравеопазване, както той се изрази – направи един хоризонтален и вертикален разрез на състоянието на Националната здравноосигурителна каса. приятната изненада на министъра на здравеопазване именно от това експозе. Независимо че двамата са работили дълги години заедно, министърът на здравеопазването бе приятно положително изненадан. трето, не по значение, това е, че цялата Комисия по здравеопазване, всички колеги единодушно подкрепихме кандидатурата на господин професора за управител на Националната здравноосигурителна каса. Колеги, призовавам Ви всички заедно да подкрепим кандидатурата на професора. Наистина той поема върху своя здрав войнишки гръб тежката отговорност за състоянието на Националната здравноосигурителна каса, естествено със своя екип. Винаги, когато е необходимо, ние ще му съдействаме. Господин Професоре, не се притеснявайте от цифрите – 3 млрд. 300 млн. лв. Разликата между управлението на семейния бюджет, управлението на бюджета на клиниката, която сте ръководили, и бюджета на Националната здравноосигурителна каса е само в нулите.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Априори всеки избор на управител на Здравната каса е натоварен с много очаквания, дори и малко надежда, че нещата ще станат по добре. Уважаеми проф. Плочев, господин Полковник, този избор и във Вашия случай е натоварен с подобни очаквания. Всеки избор обаче поставя много въпроси и прераства в дебат за това как се управлява Касата, кой взема решенията, кой носи отговорност за тези решения, въобще въпроси за здравноосигурителния модел, за здравноосигурителната система, за нейната справедливост и солидарност и за очакванията на българските граждани, които са се осигурявали през цялото време и са редовни платци. И така 17 години. Така и днес, когато за 17-и път ще изберем управител на Здравната каса. Впрочем не винаги този избор се е извършвал от Народното събрание. Не знам с какво подобрихме избора за управител на Здравната каса, като прехвърлихме този избор в Народното събрание, колеги от ГЕРБ, защото Вие предприехте тази стъпка. В първите години, когато Касата имаше обществен характер и се управляваше от Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет, който управляваше Управителния съвет, този избор се извършваше там с конкурс между професионалисти. Народното събрание започна да избира тук публично, след много процедури и процедурни правила, управителите на Здравната каса. За съжаление обаче, те се задържат все по-кратко на поста си. Надявам се в този случай този 17-и избор да не е такъв. Имаме огромен проблем с връщането на обществения, на публичния характер на Касата и управлението на Здравната каса. Връщане на трипартитния принцип на управление, защото това беше замисълът преди 17-18 години. Одържавяването на Касата, администрирането, централизирането явно не доведоха до повишаване на качеството на медицинската услуга. Не доведоха и до намаляване на финансовия дефицит на Касата. Поздравления, проф. Плочев, за идеите Ви, които представихте в концепцията за създаване на аналитично звено, защото е важно проблемите да се хващат навреме и да се предвижда развитието на тенденциите, а не обратното да се върви постфактум след събитията и да се търсят решения, които изглеждат безсмислени. Поздравления за това, че искате да направите бордове по специалности и да ползвате специалисти, които са подчинени и зависими само от Касата, а не на други лобистки интереси. Поздравления за прогенеричната насоченост в лекарствената политика, която планирате. Сигурна съм, че няма да направите втори център на управление в здравеопазването и няма да се конфронтирате, защото сте човек на субординацията. Кажете обаче истината за финансовото състояние на Здравната каса, за това, че тя генерира дефицит, защото манипулацията, финансовата еквилибристика, че Здравната каса няма дефицит, служи за политико-управленски цели, но не дава необходимата свобода Вие да отстоявате важните решения – решенията, които смятате, че са важни и трябва да се приемат. Ние ще настояваме за ефикасно харчене на парите на здравноосигурените лица. Ще настояваме за контрол и прозрачност, но и за предвидимост за договорните партньори, защото не може да се работи в среда, в която не се знае колко са парите на болниците и какви са възможностите. Ще настояваме за осигуряване на равнопоставеност и преодоляване на регионалните дисбаланси, защото днес на територията на България няма равнопоставен достъп до здравна грижа. Ще настояваме за поощряване на профилактиката, на скрининга и ранната диагностика, защото няма здравна система, която да може да си позволи да дава стотици милиони за късно лечение, което е с много висока лична и обществена цена. Ще настояваме за демонополизация, но това е нещо, което не очакваме от Вас, а от управляващата коалиция. И отново препотвърждаваме, че ще подкрепим безрезервно едно подобно решение. Оправдайте очакванията! Бъдете почтен, какъвто казват, че сте! Бъдете част от решенията в проблемите в здравеопазването, а не част от проблемите и задълбочаващите се тенденции – негативни по отношение на заболеваемост и дефицит. Ще подкрепим кандидатурата на проф. Плочев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Групата на „Обединени патриоти“ също ще подкрепи кандидатурата на проф. Плочев. Ще бъда максимално кратък.

Касата разполага за един български гражданин на годината с 500 лв. за неговото здравеопазване, в което влиза таксата към джипито, имунизационен календар, профилактика, болнична помощ и всичко. Давам за пример една държава от Вишеградската четворка – Словения. Двумилионната Словения разполага с 5 млрд. евро бюджет на Здравната каса, което значи 10 млрд. лв., което означава 5000 лв. на един словенски гражданин. Тоест бюджетът на Здравната каса на Словения е 10 пъти по-голям спрямо съответния гражданин, спрямо България.

надлимитна дейност на българските болници, която вече е изработена и проверена и, второ, перманентно да засили контрола на Касата спрямо болниците, за да не се получават допълнителни източвания на този и без това недостатъчен финансов обществен ресурс. Благодаря. Благодаря, д-р Поповски. Реплики? Не виждам. Доктор Адемов, заповядайте за изказване. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители, уважаеми проф. Плочев! Вече стана ясно, че нашата парламентарна група ще подкрепи кандидатурата на проф. Плочев за управител на Националната здравноосигурителна каса. Независимо че сме в опозиция, ние сме убедени, че решаването на тежките проблеми в сектор „Здравеопазване“ минава през търсене на консенсус, минава през това да се обединим около надпартийни решения и предложения в този сектор. Всички опити за индивидуална акция в тази сфера досега се увенчаха с неуспех, затова искаме да търсим консенсус за решаването на тежките проблеми в този сектор.

което означава, че този пост е изключително проветрив, изключително неустойчив по няколко причини. На първо място, уважаеми проф. Плочев, системата на здравното осигуряване и на здравеопазването като цяло в България е заразена от бацила на недоверието, от бацила на хроничното недофинансиране и от факта, че независимо от взетите мерки бюджетният дефицит в системата се увеличава непрекъснато. Във Вашия мандат Вие ще продължите да работите в условия на финансов дефицит, защото този състав на Народното събрание, се надявам, да не приема бюджети с дефицит още в старта на финансовата година. Вие сте опитен инфекционист, Вие сте човек, който владее инструментариума на диагностичните процедури, естествено, владеете и инструментариума на лечебните процедури, затова съм убеден и обладан от надеждата, че ще се справите с този бацил, защото имате опита, експертизата, имате вече и доверието на Народното събрание. Искам да подчертая, че това е доверие в аванс. Ние ще следим внимателно това, което Вие и Вашият екип ще продължите да упражнявате като управленски екип в НЗОК. Искам да обърна внимание на факта, че в Закона за здравното осигуряване правомощията на управителя на НЗОК са изредени в 17 точки. Прочетете ги точно, вероятно Вие вече ги знаете наизуст. В тези 17 точки Вие имате ролята само на изпълнител. Идеи, политики, такива неща са извън правомощията на управителя. Вие ще работите в условия на финансов дефицит, на очаквания прогнозните бюджети адекватно и гъвкаво да се разпределят спрямо очакванията на болните граждани в България. Очакванията на хората винаги са повече от финансовите възможности. Това е част от предизвикателствата. Убеден съм, че с усилията на всички ще се опитаме заедно с Вас да направим Националната здравноосигурителна каса работеща институция, която да възвърне доверието. Само че това не зависи единствено и само от индивидуалните качества на управителя, зависи от волята на Народното събрание, зависи от законодателната рамка, зависи и от бюджетите, които приемаме тук. В този смисъл понеже всички условия, които изброих, не са адекватни на очакванията, има огромно разминаване между желанието на управителя и възможности, които Народното събрание дава на самия управител. В Надзорния съвет на Касата, който взема решенията, Вие имате право само на съвещателен глас, изпълнявате това, което казва Надзорният съвет на Касата, а в същия момент носите отговорност. Сега Ви натоварваме с отговорност, а Надзорният съвет на Касата взема решенията. Молбата Молбата ми е – нека наново, господин Министър, да разгледаме всички тези взаимоотношения, за да дадем възможност на новия управител на Националната здравноосигурителна каса да се справи с огромните предизвикателства пред сектор „Здравеопазване“. Пожелавам Ви успех, господин Професор! ПРЕДСЕДАТЕЛ Господин Панчев, заповядайте за изказване.

сме толкова единни и в оценката, и в желанието да подкрепим една идея, която в случая не е партийна, а според мен е идея заради професионализма и качествата, които притежава проф. Плочев. Според мен дългогодишната съвместна работа с министъра на здравеопазването е отлична възможност да има добър тандем в перспективите и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Хубаво е, проф. Плочев, че Вие ще получите подкрепата и на управляващи, и на опозиция, защото за такава високоотговорна дейност подкрепата на парламента е много важна. важна. Много ми се иска добрите думи, които днес се казват за Вас, да ги чуем при изтичането на мандата Ви. Убеден съм, че се нагърбвате не само с тежка задача, но и реализуема от Вас, защото имате и достатъчно административен опит, какъвто се иска в Здравната каса. Някога, когато избирахме някого на висок пост, му възлагахме задача, поръчение.

като бъдещ управител на Националната здравноосигурителна каса. Една от най-задлъжнелите болници в България, да не кажа най-най, е Старозагорската многопрофилна болница. Като народен представител от Старозагорски регион съм поел ангажимент

Благодаря Ви, уважаеми господин Панчев. Има ли реплики?

Няма. Професор Плочев, има въпроси към Вас. Заповядайте.

Единият въпрос е по-лесен, другият е по-труден. Ще започна с втория: как бих реагирал, ако ми се окаже натиск да подпиша нещо, което не е законно? Правилно ли съм разбрал въпроса? Никога не бих подписал нещо незаконно! Вижте, няма административна и политическа длъжност, която да стои над морала, в който съм възпитан и който съм изграждал в хода на своята кариера. Един такъв конфликт между морал и натиск, ще бъде в полза на морала, което означава, че ще откажа. Ако това предизвиква политически или административни сътресения, ще си подам оставката по достоен начин, без да създавам излишни коментари и напрежение в обществото. Не бива да допуснем системата да получава сътресения. Всичко трябва да се направи така, че болните да не почувстват някои различия, които може да съществуват между управление на Здравната каса, Министерството на здравеопазване или, не дай Боже, депутати. На втория въпрос: как може един учен да се занимава с финанси? Ще си позволя да Ви отговоря на този въпрос с една много интересна история. Всички познавате известния учен – физик Исак Нютон. Не знам дали знаете, Исак Нютон е отговарял за надзора и охраната на кралската каса. Защо кралицата е възложила тази отговорна задача на Исак Нютон? По това време в Англия пак е имало мошеници, пак е имало хора, които са гледали да откраднат от общото и са правили една много интересна процедура – взимали са сребърни монети и са ги търкали, изтривали са ги по ръбчетата. По този начин се получавал сребърен пясък, който от монета на монета става доста сериозна сума, което е нарушило доста сериозно бюджета на Англия. Исак Нютон прави нещо гениално – просто, но гениално. Той предлага монетите да бъдат назъбени и оттогава престава стъргането на монетите. Това

По отношение на много ценните думи, които чух от всички колеги, които се изказаха, с благодарност за доверието, което ми оказват,

в най-скоро време ще започна да Ви притеснявам. Притеснението означава, че ще идвам, ще споделям с Вас, ще казвам какво съм видял и ще Ви моля за съдействие, защото наистина само изпълнявам, но никой не ме лишава от правото да Ви информирам и да моля да обсъждаме даден проблем. Вие вече, каквото решение вземете – Надзорният съвет ще се съобразява предимно с решението на парламента, а аз – с решението на Надзорния съвет. Смятам, че този начин на контакт и взаимодействие ще бъде полезен ход в бъдещата ни дейност.

Избира Камен Спиров Плочев за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 12 март 2020 г.“ Моля, гласувайте Проекта.

Гласували 206 народни представители: за 205, против няма, въздържал се 1. Професор Плочев е избран за управител на Националната здравноосигурителна каса. Да му честитим!

Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание с решение на Народното събрание. На заседанието присъстват предложените кандидати. 2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. 3. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 4. Народното събрание избира поотделно председателя на Комисията за защита от дискриминация, заместник-председателя и трима членове. 5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. В случай че има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши други. 6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, а ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. В случай че двама или повече кандидати за една длъжност са получили равен брой, се провежда повторно гласуване между тях. 7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор“. Имате думата, уважаема госпожо Алексиева, за доклада на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин председател, преди това искам да направя процедура. На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в залата да бъдат допуснати кандидатите за състава на Комисията за защита от дискриминация: г-жа Анна Владимирова Джумалиева, г-н Баки Хасанов Хюсеинов, г-н Орлин Димитров Колев, г-н Атанас Георгиев Мусорлиев,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми кандидати за състава на Комисия за защита от дискриминация! Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД относно изслушване на кандидатите за председател, заместник- председател и членове на Комисията за защита от дискриминация На открито заседание, проведено на 25 юли 2017 г. и излъчено в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание, Комисията по вероизповеданията и правата на човека проведе изслушване на предложените кандидати за председател, заместник- председател и членове на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по реда на Раздел IV от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на КЗД, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание, приети с Решение на Народното събрание от 12 юли 2017 г., наричани по-нататък „Процедурни правила“. На заседанието присъстваха представители на неправителствени организации и медии. Председателят на комисията Красимир Велчев обяви, че са постъпили осем предложения от парламентарни групи и народни представители. Вносителите на предложението са оттеглили кандидатурата на Иван Георгиев Арнаудов за член на Комисията за защита от дискриминация. Кандидатът за член на КЗД Павлин Данков Пенков не беше представен и изслушан. Предложенията за кандидатите заедно с всички документи, са публикувани на специализирания сайт на страницата на Народното събрание и са публично оповестени. Съгласно Раздел III от Процедурните правила на кандидатите е извършена проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия. Резултатите от проверката са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. Само за кандидата Баки Хасан Хюсеинов е установена и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Към предложенията на явилите се кандидати са представени всички изискуеми съгласно раздел I, т. 2 от Процедурните правила документи – писмени мотиви, автобиографии, дипломи за висше образование, декларации и документи, удостоверяващи изискването по чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за защита от дискриминация за познания и опит в областта на защитата на правата на човека и кандидатите отговарят на изискванията на Закона за защита от дискриминация за заемане на съответната длъжност. Изслушването се проведе по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател, заместник-председател и членове на КЗД. За председател и член на Комисията за защита от дискриминацията е издигната кандидатурата на доцент д-р Ана Владимирова Джумалиева. Кандидатурата на госпожа Ана Джумалиева, предложена от името на ПГ на ПП ГЕРБ от Цветан Цветанов и група народни представители, беше представена от народния представител Евгения Алексиева. Госпожа Джумалиева притежава необходимите качества и отговаря на определените от закона изисквания за заемане на длъжността. Тя е професионалистът, за който правата, свободите и равното третиране на хората не са просто професионален ангажимент, а кауза, на която се е посветила. Към настоящия момент Ана Джумалиева е председател на Комисията за защита от дискриминация и на тази длъжност изпълнява активно и отговорно административно-ръководни функции. Преди това две години е била регионален представител на КЗД за област Варна, освен това е дългогодишен преподавател по международно частно право и международно морско право. От 1998 г. е магистър по право в Юридическия факултет на Техническия университет – Варна. От 2008 г. е доктор по научна специалност „Международно частно право“, а от 2010 г. по конкурс е придобила научно звание „доцент по международно частно право“. Тя е с дългогодишен опит като юрист и има богата административна практика. Посветила се е на работата за защита правата на човека и противодействие на дискриминацията. Завършила е специализиран обучителен курс по правата на човека в Дипломатическия институт към Министерство на външните работи и Женевската академия за международно хуманитарно право и правата на човека през 2016 г. Госпожа Джумалиева работи по редица теми като равенство на половете, наука и образование, упражняване правото на труд и недискриминация и други. Публикува научни трудове и ръководи докторанти. Участва като ръководител в редица проекти, изпълнявани от КЗД. Казаното се потвърждава както от публикационната активност на госпожа Джумалиева, така и от множеството получени писма в подкрепа на кандидатурата й. Като председател на КЗД госпожа Джумалиева организира и участва в ред конференции, форуми и кръгли маси, активно работи за възлагане на КЗД на работа по различни проекти, осъществявани с подкрепата на Европейския съюз, както на национално, така и на международно ниво. За заместник-председател и член на Комисията за защита от дискриминацията е издигната кандидатурата на Баки Хасанов Хюсеинов. Кандидатурата на господин Баки Хюсеинов, предложена от Драгомир Стойнев и група народни представители от ПГ на „БСП за България“, беше представена от народния представител Филип Попов. Към настоящия момент Баки Хюсеинов е заместник-председател на Комисията. От ноември 2014 г. до момента в научната сфера е главен асистент към Института за икономически изследвания към От 2016 г. е преподавател в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт в град Пловдив с дисциплини „Европейска икономическа и социална политика“ и „Мултикултурна бизнес В неправителствения сектор той е бил председател на Международен център за социална интеграция и застъпничество в град София. Центърът се занимава с подпомагане развитието и утвърждаването на ценностите на гражданското общество. Бил е заместник-министър на труда и социалната политика. През периода 2006-2009 г. към Министерския съвет е координатор на международна инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.“ В местното самоуправление е бил кмет четири мандата, както и общински съветник два мандата. Бил е председател на Сдружение с нестопанска цел „Интеграция на малцинствата“ с реализирани редица проекти в тази сфера. От 1999 до 2014 г. е придобил научна степен д-р по икономика в Стопанска академия „Димитър Ценов“ в гр. Свищов. Магистър е по икономика и счетоводство. Завършил е Дипломатическия институт в Женевската академия, като е придобил сертификат „Права на човека“. Владее английски, руски и турски език. Автор е на редица научни публикации в областта на социалната политика, равните права и възможности, както и по въпросите, свързани с интеграционни и антидискриминационни политики. Активно работи като ръководител и координатор за разработване и изпълнение в Комисията на различни проекти, осъществявани с подкрепата на ЕС. Неговата кандидатура отговаря на определените от Закона изисквания за заемане на длъжността заместник-председател и член на Комисията за защита от дискриминацията. За заместник-председател и член на Комисията за защита от дискриминацията е издигната кандидатурата на Орлин Димитров Колев.

Професионалният опит и кариерата на господин Орлин Колев е в сферата на Конституционното право и защита на основните права на човека и има повече от 11 години практически и теоретичен опит. Той е научен работник, асистент по Конституционно право от 2006 г. Понастоящем е главен асистент, която степен придобива през 2013 г. През 2012 г. защитава докторска степен по Конституционно право. В рамките на посочения професионален опит и изнесените от него лекционни курсове в Юридическия факултет на Софийския университет, в Юридическия факултет на УНСС, в Департамент „Право“ на Нов български университет и Факултет „Полиция“ на Академия МВР предмет са основни права на човека и тяхната защита, конституционно право на Република България, конституционно правосъдие, организация на правозащитните институции и избирателни системи и процедури, автор е на редица научни публикации в сферата на защита на основните права. Господин Колев владее свободно английски и руски език, притежава редица сертификати за проведени обучения и специализации в Англия, Дания и Унгария. Предвид посочените качества, Орлин Колев ще изпълнява достойно функциите на член и заместник-председател на Комисията за защита от дискриминацията. За членове на Комисията за защита от дискриминация са издигнати кандидатурите на Атанас Георгиев Мусорлиев, Златина Манолова Касърова-Дукова и Сабрие Тайфи Сапунджиева. Кандидатурата на Атанас Мусорлиев, предложена от името на парламентарната група на „Обединени патриоти“ от народните представители Волен Сидеров и Явор Нотев, беше представена от народния представител Павел Шопов. Шопов. Атанас Мусорлиев притежава квалификация, знания и умения, доказани в работата му като член на Комисията за защита от дискриминация в рамките на изтеклия мандат. Той е работил за утвърждаването на върховенството на закона, което е същността на защитата правата на човека. Неговите високи морални качества, обективност, безпристрастност, справедливост и съпричастие, са част от работата му. Той е практикуващ юрист, минал през всички етапи на съдебната кариера – бил е младши, районен и окръжен съдия, адвокат. Притежава квалификация в сферата на медиацията, придобита в Американска агенция за международно развитие. Участвал е като съдия в квалификационен курс по право на убежище и статут на бежанците, организиран в рамките на италианското председателство на Европейския съюз, както и в квалификационен курс по патентно и авторско право патентно и авторско право в Страсбург за съдии от развиващите се страни и страните с икономика в преход. Участвал е в изборния процес като член на избирателни комисии. Поради изложеното кандидатурата на Атанас Мусорлиев отговаря на определените от Закона изисквания за заемане на длъжността член на Комисията за защита от дискриминацията.

Темата за правата на човека и противодействието на дискриминацията трайно присъства в работата на Златина Касърова Дукова, видно от професионалния ѝ опит. Към момента тя е член на Комисията за защита от дискриминация, изпълнява активно и отговорно служебните си задължения.

От 2007 г. до 2009 г. е била заместник-председател на Общинския съвет на гр. Бургас. Участвала е в екипа по разработване на Проекта на първия Закон за домашно насилие. Учредител и член от 2003 г. на Черноморската асоциация на жените, занимаваща се с проблеми за равните възможности на жените, професионалната им реализация и правото на достойно и равно заплащане на труда. Обучен и сертифициран медиатор и обучител по права на човека и равни възможности. В съавторство участва в изготвянето на Мониторинг на практиките по прилагането на антидискриминационното законодателство, участва в ред конференции, форуми и кръгли маси.

Кандидатурата отговаря на определените от Закона изисквания за заемане на длъжността член на Комисията за защита от дискриминация. Госпожа Сабрие Сапунджиева притежава високи нравствени и професионални качества в областта на правата на човека. Била е секретар на президента на Република по юридическите въпроси, както и два мандата заместник-министър на правосъдието на Република България. Има богат административен опит и умение за работа в колективни органи, сред които е Централната избирателна комисия и в неправителствения сектор. Участвала е в реформата на гражданското правораздаване от 2008 г. на ГПК, реформа в административното правораздаване, работила е по Проект на Световната банка в областта на правосъдието, както и по проекти на Американската агенция за международно развитие в областта на правосъдието. Има богат опит в изборното законодателство. След представянето на кандидатурите се премина към личното представяне на кандидатите и излагане на концепциите им за работа като председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация. Доцент д-р Ана Джумалиева сподели, че нейната визия като председател за бъдещата дейност на Комисията, за да бъде утвърдена и реализирана, трябва да има подкрепата на 9-членния състав на Комисията за защита от дискриминация. Според нея Комисията за защита от дискриминация като сравнително млада и нова институция, е постигнала не малко през изминалите 10 години. Като положителна тенденция тя посочи рекордния брой решения постановени от Комисията през 2016 г. – 510. В краткосрочен план важна стъпка ще бъде създаването на обществен съвет, който да подпомага дейността на Комисията за защита от дискриминация, включващ неправителствени организации, хора от научните области и други институции. Като приоритет за бъдещата си работа като председател на Комисията, Ана Джумалиева посочи създаването на Стратегия за защита от дискриминация на национално равнище. В своето изложение Баки Хюсеинов акцентира на ролята на Комисията за защита от дискриминация, за да има толерантно отношение в България, да няма противопоставяне между етнически и други общности. Законът за защита от дискриминация е един от най-добрите закони в Европейския съюз, който отговаря на изискванията на органите по равнопоставеност. Като квазисъдебен орган Комисията се занимава с правораздавателна дейност, от една страна, и от друга страна, е с превантивна дейност, което я прави уникална. По отношение на правораздаването, специализираните състави в Комисията са с много добра практика. Основен приоритет на бъдещата дейност на Комисията той посочи необходимостта да бъде изпълнена Препоръката на Европейската комисия за разширяване броя на регионалните представители, които пряко работят по превантивната дейност за оказване на помощ на жертвите на дискриминация, като бъдат увеличени правомощията им и контролът. Според господин Орлин Колев Комисията за защита от дискриминация следва да е близо до хората, да проявява разбиране и да действа с бързи, законосъобразни и справедливи решения. Чувствайки подкрепата и защитата на Комисията, гражданите ще са сигурни в справедливия изход и ще развият вяра в правото, държавността и конституцията. Сътрудничеството и партньорството с други юрисдикции и регулатори ще са акцент в работата му, тъй като причините за дискриминацията като детерминанта на нарушените права на човека са многоаспектни, засягащи различни сфери от обществения живот, поради което едва ли една институция може да се справи с това нежелано явление. По тази причина е необходимо да се работи в по-тясно сътрудничество с Омбудсмана и с други регулатори, имащи отношение към защитата на правата на правата като Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, Съвета за електронни медии, Комисията за защита на личните данни и др. Комисията за защита от дискриминация следва да изразява ясно позицията си по особено значимите за обществото въпроси чрез отправяне на становища по висящи дела пред пред Конституционния съд, засягащи човешките права. Атанас Мусорлиев наблегна, че е абсолютно необходимо и задължително, за да се постигнат целите, които Комисията има и които са поставени от законовата рамка пред нея, тя трябва да работи за точно и еднакво прилагане на Закона за защита от дискриминация и на цялата законодателна уредба, която има отношение към защитата на равенството, закрилата на уязвимите групи и правата на човека. Той сподели, че в рамките на изтеклия втори мандат на Комисията неговите усилия са били насочени именно в тази насока. Посочи необходимостта от евентуални промени във вътрешните актове за работата на Комисията. Тези несъвършенства в самата уредба, която Комисията е създала още при първия мандат, водят дотам, че Комисията не работи толкова ефективно, колкото би могла, по прилагането на своите правомощия във връзка с чл. 47, точки 8, 9, 10, 11 и 12 от Закона за защита от дискриминация, а именно проследяването и даването на становища по проекти за нормативни актове, предоставянето на независима помощ на жертвите от дискриминация, провеждането на независими проучвания, публикуването на независими доклади и информирането на обществеността чрез средствата за масова информация за действащите разпоредби, за дейността на самата Комисия, за постигнатите резултати, за проблемите, които съществуват. В дейността на Комисията от голямо значение е постигането на точния баланс между правата на отделната личност и обществения интерес и при предприемането на мерки в закрила на уязвими групи с цел постигане и изравняване на техните възможности не бива да се губи този баланс. Според Златина Дукова КЗД е един много добре позициониран правозащитен орган и българските граждани действително имат полза от нейната работа и от нейното функциониране. Създавайки един независим специализиран орган за защита от дискриминация, законодателят е предвидил специални правомощия, които го отличават както от омбудсмана, така и от съдилищата. Предимство на Комисията е, че е достъпен и социален орган, защото не събира държавни такси. Комисията от своя бюджет плаща всички разноски по производствата, както и транспортните разходи на страните, които желаят да се явят в производството лично. Силно развитата мрежа на регионалните представители отличава Комисията от органи като съд и омбудсман. Сабрие Сапунджиева сподели, че е респектирана от това, което Комисията е свършила в двата си мандата, утвърждавайки се като орган с национален и международен авторитет. Защитата на човешките права е в основата на всички демократични общества и е мерило за това какво е развитието на демокрацията в дадено общество. Тя посочи, че е необходимо още от ранна детска възраст в образователните програми с оглед реформата, която сега се извършва в образованието, да започне обучение на децата и семействата в сферата на правата на човека. Следва да се развие по тясно сътрудничество с университетите относно обучението по права на човека, както и взаимодействие с Националния институт на правосъдието във връзка с обучението на магистратите. Защитата от дискриминация е обща грижа на всички институции в държавата. След представянето на кандидатите, председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, представи в резюме постъпилите становища от неправителствени организации за кандидатите.

инициативни комитети и съвети; Национален съвет на религиозните общности в България; Организацията на евреите в България „Шалом“ В подкрепа на кандидатурата на Баки Хасанов Хюсеинов са постъпили становища от следните неправителствени организации:

В подкрепа на кандидатурите на доцент д-р Ана Джумалиева и Баки Хюсеинов са постъпили становища от проф. д-р Ивайло Търнев – професор в Медицинския университет – София, и Департамента по когнитивна наука и психология, Нов български университет,

за председател, заместник-председател и членове, поставени от Сдружение „Младежка ЛГБТ Организация Действие“, на които кандидатите отговориха задълбочено и изчерпателно. Народните представители Джейхан Ибрямов и Васил Антонов зададоха въпроси към кандидатите, на които те отговориха подробно. След приключване на изслушването, председателят на комисията господин Красимир Велчев обяви, че ще бъде внесен доклад от изслушването, към който ще се приложи списък на кандидатите, участвали в изслушването, подредени по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател, заместник-председател и членове на КЗД и проект на решение за избор на всеки кандидат, участвал в изслушването за съответната длъжност в Комисията за защита от дискриминация. За кандидата Павлин Данков Пенков,

Госпожо Председател, уважаеми колеги! В началото на седмицата имаше изслушване на кандидатите, допуснати за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация. Преди около месец в тази зала гласувахме Доклада на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г. г. Изслушването премина в дух, достоен за уважение, но имам една лична препоръка към всеки един от Вас. Ако съумеете да намерите записите от Вашето представяне, Вашите аргументи, Вашето изложение, моля изгледайте. Това е личната ми препоръка към всеки един от Вас, кандидатите. Изложиха се различни аргументи за подобряване дейността на Комисията, с какво „новите стари“ кандидати ще допринесат за по-ефективната работа на тази Комисия, както и новите кандидатури, които бяха постъпили с тяхното изложение. Ще обърна внимание на няколко неща. В някои от изложенията бяха подчертани проблема, които ще следим с огромно внимание в работата на Комисията. Първо, разширяването на състава на регионалните служби. В Комисията подчертах необходимостта от разширяването и ефикасния контрол върху тяхната дейност. Защо? Защото освен разширяването на състава и капацитета на Комисията е необходимо този контрол да се упражнява към регионалните дирекции, за да могат служителите, които заемат тези работни места, да бъдат в полза на българските граждани. Председателят на Комисията като управляващ независим орган има огромни правомощия, особено в Комисия 1, ако не се лъжа, където имат възможността да се самосезират относно различни прояви на агресия, най-вече на религиозна и расова Това в миналогодишното изказване, когато обсъждахме Доклада на Комисията за 2015 г., а и тази година,

Само в Доклада на Българския хелзинкски комитет за 2016 г. са посочени 10 примера. Няма да влизам в подробности, но това е Ваша работа и Ваша задача. Също така обърнахте внимание, че ще активизирате дейността на обществения съвет, който трябва да бъде изграден. Вие сте гласували това решение още 2013 г. По неразбираеми причини този обществен съвет не е започнал да функционира. Затова с огромен интерес ще очаквам сформирането и състава на този обществен съвет,

приятел на Комисията и ще подпомага Вашата дейност. Преди да завърша изказването си, аз в Комисията Ви зададох въпрос дали сте запознати със заключението от 16 май 2017 г. на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността. В Петия мониторингов доклад от 2014 г., публикуван на 16 септември, касаещ България, Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността силно препоръчва на властите спешно да организират осведомителна кампания, промотираща положителния имидж и толерантност за търсещите убежище и бежанците, като се гарантира, че обществеността разбира необходимостта от международна закрила. Комисията напомня, че гореспомената препоръка е направена вследствие на изключително напрегнатата ситуация в България в последните години – 2013, 2014 г., с експлоатирането на ксенофобски слова, на омраза, подхранвани от някои политици срещу бежанците. Комисията подчертава, че ситуацията в търсещите убежище и бежанци не се е подобрила до настоящия момент и организираните антимигрантски протести са предизвикали напрежение между местните жители и бежанците.

срещу расизма и нетолерантността призовава властите да предприемат спешни мерки. Казвам властите, защото в Комисията при зададен такъв въпрос, това е отношение както на Комисията за защита от дискриминация, така и на правителството, което беше подчертано и от настоящия настоящия кандидат-председател на Комисията госпожа Анна Джумалиева. И второ, Комисията казва, че са взети предвид някои нейни препоръки, но не изцяло. Отправя похвала към Комисията за подробно направения сайт с различни форми на езици, но съжалява, че турският език не е включен като една от опциите за избор на език във Вашия информационен сайт. сайт. Това е от доклада на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността. По отношение на информация за подаване на жалба, страницата на Комисията за защита от дискриминация съдържа инструмент за вграден превод, което е похвално, но в същото време отбелязва, че че ако някой чужденец, бежанец напише жалба на собствения си език, на чужд език, посочен в самия сайт на Комисията за защита от дискриминация, не посочва за добра практика, че трябва да бъде придружен с превод на български език. Всички тези неща трябва да се вземат предвид. Като цяло тази втора препоръка е частично изпълнена. Такова е заключението на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността. Убеден съм, че новият състав ще бъде един добър колектив, колектив за пример. И ако преди И ако преди само Комисията, а впоследствие анализатори, журналисти, политолози взимаха активно участие в дебатите срещу расизма, нетолерантността, как трябва да живеем в заедност, днес вече, уважаеми колеги, имаме и певци, които пуснаха в обръщение песни за толерантността. Песента „Мотел“ – Вие знаете за какво става дума. Това трябва да е изключително тревожен факт, да светне червена лампа и да сме наясно, че българското общество има огромна нужда ние, политиците, и оглавяващите определени комисии да показваме отношение към българското общество на толерантност и заедност. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Като вносител на предложението за избор на господин Орлин Димитров Колев за член и заместник-председател на Комисията за защита от дискриминацията, искам да направя предложение за корекция в Общия проект за решение за избор на членове и ръководство на Комисията – господин Орлин Димитров Колев да бъде избран за член на Комисията. Благодаря Ви. Това беше редакционна поправка.

винаги сме твърдели, че тази Комисия е излишна. Тя е от онези, които трябва да се съкратят, за да се облекчи държавната администрация и да се спестят немалко милиони. В десетилетието, откакто тя съществува много пари, а много важни неща можеха да се направят с тях. Но и днес в залата, пък и на заседанието на Комисията – тук са свидетели членовете на тази Комисия – още веднъж се потвърди нашето твърдение, че тази Комисия се експлоатира, използва се и тя е едно запазено място за ДПС. От известно време аз лично започнах да се съмнявам, че тази Комисия може би има някаква роля. Започвам да бъда опровергаван в досегашната си позиция и становище, защото ако има дискриминация в България спрямо някой, тя е дискриминация спрямо българите. Другите са галени, за тях работят разни европейски комисии, разни международни организации, получават милиони, наливат им се луди пари, за да мърсуват в България. Тази Комисия като държавна институция трябва да защитава българите, които вече все повече и повече се дискриминират с непрекъснатите обвинения в нетолерантност, в незаедност – и такава дума беше измислена в българския език. Наистина има българи – конкретно дискриминирани. Към членовете на тази Комисия, които ще бъдат избрани след малко, аз отправям препоръка – да пазят българите от дискриминиране, защото е знайно, че на много места в България,

Госпожо Председател, и Вие знаете че е така. Защото ставаме свидетели, и то само последните дни, за бити, пребити и убити българи, и то по причина, че са българи. Защото те са бити и пребити от турчеещите се цигани, защото това са турчеещи се цигани, това не са цигани-християни, с които никога не сме имали

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам процедура по начина на водене, за да не допускате отново от българския парламент и от тази висока трибуна да се лее този език на омразата, разделението и на неразбирането. Да взема реплика е безсмислено. Да се отговаря на тези небивалици и на тази омраза е

Уважаема госпожо Председател, ние тук сме равнопоставени и всички ни е избрал българският народ. Когато от трибуната се говори истината, тя трябва да се понесе по някакъв начин, а не да се преиначават думите и да се нарича всичко, което се говори пряко, директно. Тази така наречена толерантност следва политиката на политическата коректност, която дава предимства на всички, които не са доволни от ситуацията в една страна. Политическата коректност „за едни има закони, за други няма закони“, към едни законът е по-мек, към други по-твърд – това е истината и Павел Шопов каза тук някои неща, които са истина. Какво значи език на омразата? Ами тук беше произнесена една реч преди известно време от народен представител от Движението за права и свободи срещу езика на омразата, като самата реч беше език на омразата.

Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Аз ще изчета решенията за гласуване. Ще Ви прочета едно приложение: списък на кандидатите за председател, заместник-председател, членове на Комисията за защита от дискриминация, участвали в изслушването: Ана Владимирова Джумалиева за председател и член; Баки Хасанов Хюсеинов за заместник-председател и член; Орлин Димитров Колев само за член – господин Ячев направи редакционна поправка; Атанас Георгиев Мусорлиев за член, Златина Манолова Касърова-Дукова за член, и Сабрие Тайфи Сапунджиева за член. Преминаваме към гласуване. Първо, гласуваме „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на председател и член на Комисията за защита от дискриминация Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за защита от дискриминация РЕШИ: Избира Ана Владимирова Джумалиева за председател и член на Комисията за защита от дискриминация.“ Моля, режим на гласуване.

Гласували 174 народни представители: за 166, против няма, въздържали се 8. Предложението Ана Владимирова Джумалиева да бъде председател и член на Комисията за защита от дискриминация е прието.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за защита от дискриминация РЕШИ: Избира Баки Хасанов Хюсеинов за заместник-председател и член на Комисията за защита от дискриминация.“ Моля, режим на гласуване.

гласуване. Гласували 181 народни представители: за 162, против 5, въздържали се 14. Предложението за избор за заместник-председател и член на Комисията за защита от дискриминация на господин Баки Хасанов Хюсеинов е прието.

на Комисията за защита от дискриминация Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за защита от дискриминация РЕШИ: Избира Орлин Димитров Колев за член на Комисията за защита от дискриминация.“ Моля, режим на гласуване.

Моля, гласувайте. Гласували 167 народни представители: за 139, против 1, въздържали се 27. Предложението господин Орлин Димитров Колев да бъде избран за член на Комисията за защита от дискриминация е прието.

защита от дискриминация РЕШИ: Избира Златина Манолова Касърова-Дукова за член на Комисията за защита от дискриминация.“ Моля, режим на гласуване.

Гласували 176 народни представители: за 166, против няма, въздържали се 10. Предложението Златина Манолова Касърова-Дукова да бъде избрана за член на Комисията за защита от дискриминацията е прието.

режим на гласуване. Гласували 178 народни представители: за 148, против 18, въздържали се 12. Предложението госпожа Сабрие Тайфи Сапунджиева да бъде избрана за член на Комисията за защита от дискриминация е прието. Благодаря Ви, колеги. Да пожелаем успех на новото ръководство на Комисията за защита от дискриминация.

господин Вигенин, заповядайте. (Силен шум.) Колеги, моля да заемате местата си в залата.

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисия по външна политика: „ДОКЛАД относно Проект на решение за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г., внесен от Джема Маринова Грозданова и Кристиан Иванов Вигенин на 24 юли 2017 г. На свое извънредно съвместно заседание, проведено на 26 юли 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика

който включва пет задължителни и едно допълнително събитие. Тя подчерта необходимостта Народното събрание своевременно да официализира календара, с оглед пълноценната подготовка за всяка от интерпарламентарните конференции. Предложените дати са съгласувани на експертно ниво с Европейския парламент и всички институции, ангажирани с Председателството от българска страна. В последвалата дискусия взеха участие народните представители господин Валери Жаблянов и господин Иван Иванов. В отговор на поставените въпроси от господин Жаблянов относно броя и естеството на предвидените събития, госпожа Грозданова поясни, че до този вид на календара се е стигнало в резултат на продължителен работен процес, стартирал през мандата на 43-то Народно събрание. На въпроса на господин Иванов за работата по Програмата и съдържанието на конференциите, господин Вигенин отговори, че дискусията по тях предстои във всяка от ангажираните комисии и се очаква същинската дейност да започне през месец септември. След проведената дискусията и извършените редакции от технически характер по Проекта на решение, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика единодушно предлагат на Народното събрание да приеме следния Проект на решение за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г., внесен от Джема Маринова Грозданова и Кристиан Иванов Вигенин: РЕШЕНИЕ за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Да продължи възприетите до момента общ подход, конструктивен диалог и последователност на действията между всички парламентарно представени партии по отношение на подготовката и провеждането на Парламентарното измерение. 2. Приема следния календар на събитията от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г.:

Интерпарламентарна конференция по въпросите за Общата външна политика и политика на сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана, 8 – 10 февруари 2018 г., София;

Съвместна група за парламентарно наблюдение на ЕВРОПОЛ, 18 – 19 март 2018 г., София; - Среща на председателите на Комисиите по енергетика на парламентите на ЕС, 13 – 14 май 2018 г., София;

днес – 28 юли, по повод Световния ден за борба с хепатита, Народното събрание е домакин на информационна кампания в подкрепа на елиминацията на това заболяване. По време на почивката в източния кулоар ще бъдат отрити информационен щанд: „Заедно срещу хепатита“. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването, както и да дадат своята подкрепа за каузата. Петнадесет минути почивка, след това продължаваме с парламентарен контрол.